prelazimo na točku dnevnog reda 1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o "Nagradi Ivan Filipović", prvo čitanje, P.Z. br. 409.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

vrlo kratak naime radi se o Zakonu koje je ovo uvaženo tijelo ratificiralo 91. godine i tada je bilo predviđeno da se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo i do 17 godišnjih nagrada. To se dodjeljivalo za najznačajnija ostvarenja, posebno prosvjetnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima ako su njihovi ostvareni rezultati i pogotovo u grupi, zajedničkog rada. Pokazalo se zadnjih godina da imamo dosta prijedloga za nagrade za životno djelo i zaključak je Odbora za nagrade „Ivan Filipović“ da bi se predložilo da se poveća broj tih nagrada za životno djelo s jednu na dvije, a onda se ovaj broj 17, kojih je bilo predviđeno do 17 da se ograniči na 15. Evo, to je zapravo sukus glavne promjene, prijedloga izmjene Zakona o nagradi „Ivan Filipović“ uz manje neke promjene koje su nastale od 91. do danas, ali ovo je ključno. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HNS-a gospodin zastupnik MIljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo gotovo pred praznom Sabornicom govorimo o jednoj nagradi o ljudima koji apsolutno zaslužuju da im posvetimo punu pažnju i da priznamo da ono što čine u pedagoškom radu uistinu je nešto što svi ovdje posebno cijenimo. Hrvatska narodna stranka će podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona ali smatrali smo za potrebnim da se ovdje doda još nekoliko riječi iz razloga jer smatramo da uistinu treba nekim stvarima sustavnije prići u našoj državi. Naime, kada su u pitanju brojne nagrade i priznanja, koji kolegice i kolege znate kako se dijele i tko ih sve dijele, od grada, od općine, od ministarstva, predsjednika Republike, Sveučilišta, veleučilišta, zaklade, agencije ne znam nabrojiti sva moguća tijela koje dijele nagrade. pažljivo čitate te natječaje onda ćete vidjeti da nema gotovo nikakve sustavnosti u ovom poslu. Često se nagrade dijele bez jasnih kriterija, često nisu jasno označena područja za koje se te nagrade dijele, a inflacija nagrada onda vodi čemu, vodi upravo obrnutom učinku, devalvacije struke i znanosti i onih koji te nagrade dobivaju. To treba svakako izbjeći i to je razlog zbog čega ovdje kažem i želim reći nekoliko riječi više. Ako pogledate kolegice i kolege sada važeći Zakon on je vrlo kratak i nadam se da ste imali vremena ga proći, onda mislim da je trebalo još možda detaljnije taj tekst dotjerati biti precizniji, pogledajte članak 3. gdje stoji „Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina“. Koja je najznačajnija shvaćate. Ja znam da će kasnije u članku 7. stajati da će ministar prosvjete, kulture i športa donijeti pravilnik kojim će se detaljnije odrediti kriteriji i način predlaganja za dodjelu nagrade. Zato bih ovdje molio uvaženog tajnika da uvaženom saboru kaže koji su do sada bili važeći kriteriji, koji su do sada ministri u zadnjih nekoliko mandata koristili da bi upravo po njima pojedini djelatnici u sustavu obrazovanja dobivali te nagrade. Mislim da je dobro da Sabor zna koji su to kriteriji a da se uvijek ne pozivamo na neke pravilnike koje će netko donijeti i po nekim kriterijima nama pomalo nedostupnima se dijeliti takve nagrade. Ono što smo dalje na našem klubu detaljno analizirali jeste i rad Odbora za dodjelu ove nagrade i komisija koje taj odbor formira. To su četiri komisije za predškolski odbor, za osnovno školstvo, srednje školstvo i visoko školstvo. Sada ja moram reći da je vrlo teško uspoređivati ta pojedina područja i možda bi bilo korektnije da se jedna životna nagrada dijeli za jedno, drugo, treće i četvrto područje. To je moje duboko uvjerenje. Ja sam znanstvenik, da li je važnije da sam bio mentor tri doktorska rada u prošloj godini, i nekoliko studentskih radova koji su dobro prošli na nekim svjetskim kongresima ili nešto što je netko postigao u srednjem školstvu, osnovnom školstvu, predškolskom odgoju. Vrlo je teško uspoređivati, ja čak smatram da ovo što sam nabrojio za sebe sada kao jedna od mogućnosti je moja redovna obaveza. To mi je redovna radna obaveza, da li ja zaslužujem zbog toga posebnu nagradu. Pitam se. A često puta se provlačimo da netko tko je imao puno kandidata koji su kod njega ranije magistrirali i sada doktorirali da li je to to, zato sam zamolio državnog tajnika da vidimo koji su to kriteriji i da pokušamo ubuduće ubuduće biti puno sustavniji i da mi kao saborski zastupnici doprinesemo da se razvije jedan sustav koji će imati smisleni. Ja ću čak biti toliko otvoren pa ću reći da smo prije 7, 8 godina napravili jednu analizu doktorata, neću reći za koje područje ili koja područja ali po nama nekolicini, 70% tih doktorata nisu bili doktorata to su bili tipični stručni radovi, nikakav doprinos znanosti. A dobijete nagradu za to. Ili vas pitam, pozivamo se ovdje i na struku i na znanost u ovom zakonu, da li je uspjeh ako jedan liječnik uvede jedan operativni zahvat 2009. godine koji se već 25 godina radi u nekoj drugoj državi samo zato što je on prvi u tom kliničkom centru uveo taj zahvat? je pitanje da li, a često ćete puta vidjet kolegice i kolege, da dobivamo nagrade za takve zahvate. Ja sam vrlo otvoren kod toga. Apsolutno. To treba o tome početi razgovarati gdje nam je sustavnost. Dakle, mi iz kluba HNS-a predlažemo da treba svakako izbjeći pretapanje kriterija za dodjelu pojedinih vrsta nagrada, inflaciju nagrada koja devolvira struku, a pokušati jasno dati jedan doprinos da obrazovni sustav uistinu postane kvalitetniji, da ta nagrada bude stimulativna, da oni znanstveni i stručnjaci koji zaista zaslužuju tu nagradu ju i dobiju. I konačno, ono što često puta ispuštamo i ne govorimo o tome, … /Govornik se ne razumije./… konačnici. To je svakako unapređenje hrvatskog gospodarstva, proizvodnje, izvoza, standarda. Ja tvrdim, zato sam i rekao maloprije, da životna nagrada bi možda bila solucija ovdje za svako područje. Jer dal će jedan nastavnik koji u srednjoj školi predaje neki predmet i oni uči učenike nekoj novoj tehnologiji koju je on usvojio, za koju on vjeruje da je najbolja, ta će tehnologija tek kada ti mladi ljudi izađu iz škole, kada se zaposle, kada primjene to znanje, tek nakon 10, 15 godina doći do izražaja da je on u biti napravio značajan doprinos obrazovnom sustavu Republike Hrvatske. Vrlo je teško Vrlo je teško ovakve nagrade dijeliti za nešto na razini jednogodišnjeg rada. Vrlo teško, vjerujte teško i zato mislim da bi ozbiljno trebali razmisliti ne samo o ovoj već i o mnogim drugim nagradama kako u biti uspostaviti jedan sustav. Da li je, gospodine državni tajniče, ikad itko u ministarstvu pokušao posložiti sve te nagrade, napravit jednu križaljku i vidjeti u biti gdje se nagrade preklapaju, gdje se kriteriji preklapaju, gdje bi trebali možda povući jasnije crte. Ja sam često puta vrlo razočaran da ponekad za nešto zaista kvalitetno naše ministarstvo daje vrlo skromna sredstva nekom stručnjaku ili istraživaču da razvije tu metodu. Vi znate kolika su ta sredstva na razini godine, vrlo skromna sredstva. A onda se dogodi da netko ima nekoga prijatelja u nekoj gradskoj ili županijskoj upravi, pa će za projekt regionalni koji vi niste prihvatili, odbili ste ga, on dobiti dva ili tri puta više sredstava. Dakle, to je samo dio te velike priče koja kaže nam da moramo tu ujednačiti kriterije na svim razinama i kod podjele svih ovakvih i sličnih nagrada. Evo, to samo kao upozorenje. Mi smo apsolutno za to da naši prosvjetni radnici apsolutno dobivaju ove nagrade, oni to zaslužuju, ali smatramo da ih moramo uvijek davati onima koji zaista jesu doprinijeli obrazovnom sustavu, a onda jasno i razvoju naše države. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice razmotrili smo Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nagradi "Ivan Filipović" i u cijelosti podržavamo dostavljeni prijedlog. Nagrada "Ivan Filipović" za životno djelo i godišnje nagrade za rad i rezultate u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu nosi Filipovićevo ime, učitelja koji je rođen 1823. godine u Velikoj Kopanici, danas Brodsko-posavska županija, a umro 1895. godine u Zagrebu. Filipović je bio školski nadzornik, plodan pisac, urednik časopisa, osnivač Hrvatskoga pedagoškog književnog zbora 1871. godine i Saveza hrvatskih učiteljskih društava 1885. godine, sudionik triju općih učiteljskih skupština. Osim toga, zbog svoga istaknutoga učiteljskoga rada, zalaganja za učitelje u samostalnost i slobodu te slobodu narodne škole, njegovi su ga kolege nazvale ocem učitelja. Njegova misao "da se deset puta rodim, deset puta bih bio učiteljem" već gotovo jedno stoljeće ulijeva nadu, hrabri i potiče sve one koji su za svoj životni poziv odabrali jedan od najtežih poziva na svijetu, ali mu ostali vjerni unatoč svim teškoćama i izazovima. Danas raspravljamo o prijedlogu izmjena zakona koji je Hrvatski sabor donio 1991. godine. Ali vratimo se malo unazad, nagrada "Ivan Filipović" osnovana je 1964. godine, dakle punih 45 godina u hrvatskom društvu ova nagrada egzistira. Prvo u okrugu Hrvatskog pedagoškog književnog zbora, a onda od '67. to je nagrada koju dodjeljuje u ono vrijeme Sabor Republike Hrvatske. A 1991. godine, kolegice i kolege, imali ste priliku vidjeti datum kad je Hrvatski sabor donio ovaj zakon u vrijeme 14. studenoga 1991. godine, dakle u jeku rata. Ova država Hrvatska, samostalna država je vodila računa i o pojedincima i o doprinosu njihovim postignućima u ovako plemenitoj djelatnosti i plemenitom zanimanju. demokratske zajednice i što je zakon predložen u prvom čitanju i što sve ono što se u raspravi ovdje na plenarnoj sjednici iznese, predlagatelji mogu dopuniti i razmotriti. Međutim, jednako tako stojimo na stanovištu i iskazujemo povjerenje članovima odbora nagrade "Ivan Filipović" koju iz dosadašnjega iskustva, iskustva dugog 18 godina u samostalnoj Hrvatskoj državi a ukupno 45 godina da ova jedna nagrada koja se godišnje dodjeljuje za životno djelo nije dostatna jer iz godine u godinu je očito da broj predloženih kandidata za ovu nagradu raste a istovremeno sukladno vremenu broj nagrada godišnjih sa postojećih 17 predlažu da se smanji na 15. Takav stav podržao je i matični odbor, matični saborski Odbor za znanost, obrazovanje i kulturu i mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice u cijelosti podržavamo kako prijedlog ovoga zakona tako i stav matičnoga Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu. I evo kad već govorimo o Ivanu Filipoviću, uglednom pedagogu, hrvatskom pedagogu i književniku. Pa evo kako je zakon kratak ima svega 12 članaka i kako izmjene nisu tako preopširne očekujem da drugo čitanje i usvajanje ovoga zakona možda je prerano bi bilo ali recimo uz obilježavanje Svjetskoga dana učitelja 5. listopada ove godine da dobijemo i konačni prijedlog zakona u ovu sabornicu. Da zaključim. Klub Hrvatske demokratske zajednice u cijelosti podržava prijedlog izmjena Zakona o nagradi Ivan Filipović. Hvala lijepa. Hvala. I zaključno državni tajnik gospodin Dražen Vikić Topić. Izvolite.

mi to i radimo na ministarstvo. Jedan od načina je da je povećavanje ovih sa jedne na dvije nagrade za životno djelo je isto jedna vrsta jačanja kriterija, jer upravo takve nagrade puno jednostavnije valorizirati nego one nagrade, godišnje nagrade kojih tu može biti svakakvih slučajeva kao što je rekao uvaženi zastupnik Dorić. Inače ja mogu reći za znanost, segment znanosti gdje sam zadužen da zaista mi te kriterije stalno jačamo. Mi imamo sad onaj pravilnik za poticanje izvrsnosti gdje smo potpuno prihvatili vanjske kriterije. Prema …/Govornik se ne razumije./… Isto naravno radi i Odbor Ivana Filipovića i treba, treba u svakom slučaju ojačavati ojačavati te kriterije. Mi imamo listu nagrada u našoj Upravi za zajedničke programe. Ali naravno na temelju vaših sugestija ja ću to sa kolegama još malo promotriti to. Evo hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat će se